Lárus Vilhjálmsson hefur ekki tekið sæti á Alþingi áður og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni. Ég vil biðja hv. þingmann að rita undir heitstafinn.

Hér er um talsvert af ófjármögnuðum verkefnum að ræða sem m.a. hafa verið samþykkt hér í þingsal en er ekki að finna í þessari fjármálaáætlun. Af þeim ástæðum, vegna þess að þetta er auðvitað pólitísk stefna stjórnvalda og það vantar heilmikið upp á, er Samfylkingin rauð á málinu í heild sinni. Hins vegar er að finna breytingartillögur við fjármálaáætlun sem varða fjármögnun á Landhelgisgæslunni, lögreglu, dómstólum, sendiráði á Spáni og Háskólanum og við styðjum auðvitað að aukið fjármagn renni þarna inn. Ég vek hins vegar athygli þingsins á því, forseti, að ekkert af þessu fékk viðbótarfjármögnun eftir að þetta var sett inn í fjármálaáætlun. Þetta er síendurtekið stef í öllu sem er samþykkt hér inni en tilgangurinn er góður engu að síður. Þetta er bara einfaldlega ekki í takt við raunveruleikann.

fengum umsagnir frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu og háskólaráðuneytinu sem sýndu fram á í rauninni gríðarlegan skort á fjárveitingum miðað við þau verkefni sem eru fram undan en við fáum ekki tilraun einu sinni til að fjármagna þau verkefni. Hvort það á að vera vegna aðhalds eða einhvers annars er heldur ekki útskýrt nægilega vel því að það er ekkert aðhald að finna í rauninni í fjármálaáætluninni þannig að við Píratar getum ekki séð annað en að hafna þessari fjármálaáætlun. Hún er einfaldlega ekki vel gerð. Við erum með ýmsar breytingartillögur til þess að sýna fram á nokkrar nauðsynlegar aðgerðir og fjármögnun vegna þeirra,

Á undanförnum árum hefur verið vaxandi áhersla á að ná fram skilvirkni og auka framleiðni innan ríkiskerfisins. Einn veikleiki rammafjárlagagerðarinnar er sú mikla áhersla sem er á þær fjárhæðir sem eru breytilegar milli ára án þess að grunnfjárveitingar, þær sem þegar eru innan ramma, séu endurskoðaðar.

Þessi fjármálaáætlun mun vinna með okkur að því meginmarkmiði hagstjórnarinnar að ná niður verðbólgu og skapa forsendur til vaxtalækkunar. Þetta er einmitt stærsta kjaramálið fyrir heimilin í landinu. Þetta er ekki einfalt verkefni og það krefst forgangsröðunar en ég er sannfærður um að við erum á réttri leið. Við verjum grunnþjónustuna, við stöndum með íbúum Grindavíkur, við fjármögnum löngu tímabærar breytingar á örorkulífeyriskerfinu og mikilvægar kjara- og velferðaraðgerðir til stuðnings langtímakjarasamningum. Og einmitt það kom fram hjá forystufólki verkalýðshreyfingarinnar, að stuðningsaðgerðirnar sem ríkisstjórnin er að grípa til gera það að verkum að það var hægt að ljúka langtímasamningum. Þar á meðal erum við að hækka fæðingarorlofsgreiðslur, húsnæðisbætur, vaxtastuðning, koma á ókeypis skólamáltíðum og áframhaldandi uppbyggingu (Forseti hringir.) almennra íbúða sem eru allt mál sem munu koma sérstaklega til móts við hópa sem verðbólgan hefur leikið hvað verst.

Forseti. Við í Viðreisn hefðum ekki lagt fram óábyrga fjármálaáætlun eins og þessa. Hér birtist engin raunveruleg stefna í fjármálum. Það er verið að toppa á eða kroppa í eftir atvikum en við sjáum enga raunverulega heildarmynd, heildarsýn eða framtíðarstefnu. Hér birtist mjög skýrt að þessi ríkisstjórn er ekki mynduð um neitt annað en að sitja kyrr og auðvitað er afleiðingin af því kyrrstaða. Samkeppnishæfni Íslands dalar fyrir vikið. Við erum að horfa upp á bútasaum en enga heildarstefnu og það hefur auðvitað ekki hjálpað til að í Stjórnarráðinu er orðið til nýtt hugtak, hugtakið fjármálaráðherra mánaðarins. Við munum sitja hjá um þessa fjármálaáætlun en styðja þær fjórar breytingartillögur sem meiri hlutinn gerir. Hvað varðar einstakar breytingartillögur tveggja nefndarmanna í minni hluta þá situr þingflokkur Viðreisnar hjá í þeim öllum því að þær munu ekki geta breytt því hver heildarútkoman málsins er. Við munum sitja hjá um fjármálaáætlun, styðja fjórar breytingartillögur meiri hlutans en auðvitað er sorglegt að sjá hvað lítið er af raunverulegri pólitík í þessu skjali.

hefur staðið gríðarlega vel að málum á síðustu árum, farið í gegnum öldusjó Covid-hamfara og jarðhræringa á Reykjanesi en getur engu að síður birt fjármálaáætlun til fimm ára þar sem meginmarkmiðið er að ná niður verðbólgu og vöxtum, slá örlítið á væntingar um að það sé endilega best að halda áfram útgjaldaaukningu. Útgjaldaaukningin verður minni á næstu fimm árum heldur en tekjuvöxturinn. Þannig náum við heildarjöfnuði, náum sem sagt þessari mjúku lendingu. Á sama tíma sjáum við að sennilega hafa Íslendingar aldrei verið með hærri landsframleiðslu per mann. Við erum með lífskjör eins og þau lönd í Evrópu sem hvað best standa og allir aðrir mælikvarðar eru í þá áttina. Ég vil þakka nefndinni, (Forseti hringir.) formanni nefndarinnar og reyndar þinginu öllu fyrir góða vinnu. Ég hlakka til að vinna eftir þessari fjármálaáætlun.

en hér í dag heyrir maður að sumir geta ekki stutt fimm ára áætlun okkar vegna þess að það vantar peninga fyrir sendiráðið á Spáni. Við verðum að viðhalda getu til þess að ræða um það sem á að ræða um þegar við ræðum um

Menn geta fjallað um einstök illa fjármögnuð verkefni en fjármálaáætlun er ekki ætlað að tryggja fjárheimildirnar. Þær koma síðan í fjárlögum viðkomandi árs. Raunverulegi mælikvarðinn á það hvernig okkur gengur í opinberum fjármálum og í hagstjórn almennt, efnahagsstjórninni, er staða heimilanna og nýjustu tölurnar eru þær að við erum að hækka á mælikvarða þess hversu mikil verðmæti eru sköpuð á mann

fram er að mínu mati mjög ábyrgt plagg og talar inn í þá stefnu sem við höfum markað okkur síðustu árin.

það í raun og veru styður það sem við höfum haldið fram hér undanfarin misseri, að staða ríkisfjármála er sterk

nefndin kom með, sem eru að mínu viti mjög góðar og þarfar. Varðandi fjármögnun á þeim tillögum (Forseti hringir.) þá vil ég benda á að það er 0,04% af fjárlögum, óverulegt og þarf ekki að gera sérstakar ráðstafanir til að bregðast við þeim tillögum.

Virðulegi forseti. Í framhaldi af orðum forsætisráðherra um að hér eigi að ræða heildarmyndina en ekki einstakar aðgerðir og í framhaldi af orðum fjármálaráðherra um mjúka lendingu þá er ástæða til að minna á það hver staðan er á Íslandi. Í grunninn hafa þessir herrar í dag eitt verkefni og það er verðbólga og háir vextir. Verðbólga er há á Íslandi, hærri en annars staðar. Vextir á Íslandi eru háir og hærri en annars staðar. Og hvað sjáum við vera að gerast sem afleiðingu af þessari kyrrstöðustjórn sem hér er við völd? Samkeppnishæfni Íslands dalar. Á flestum sviðum stendur Ísland verr að vígi en áður var. Við sjáum það síðast í leiðara Morgunblaðsins í morgun þar sem talað er um skattastefnu. Það er talað um alþjóðlegar fjárfestingar, það er talað um alþjóðaviðskipti. Hvað segir Morgunblaðið? Þetta er afleiðing af því að hér ríkir kyrrstaða.

Forseti. Hér vill fólk ræða stóru myndina. Stóra myndin er sú að við erum að koma út úr níu ára hallarekstri. Við erum að koma inn í þá stöðu

vegna klúðurs á, 25 milljarðar þar af óútfært. Það er engin pólitísk lína eða skipulag í þessari áætlun. Við þetta vil ég bæta að það er orðið ansi algengt stef hér, sérstaklega hjá Framsóknarmönnum, að tala um að milljarður eða 10 milljarðar hér og þar séu ekki neitt í stóru mynd 1.500 milljarða fjárlaga. Það vita allir sem eitthvert vit hafa á opinberum fjármálum að verðbólga og vaxtastig og þensla ræðst á jaðrinum. Og að láta eins og meðferð opinberra fjármála, (Forseti hringir.) á 500 milljónum hér og þar, skipti ekki máli og það þurfi ekki að leita að fjármögnun er í minnsta lagi óábyrgt.

Það er mikil ósanngirni að tala um halla á ríkissjóði miðað við hvað hefur gengið yfir í heil fimm ár, endalaus áföll og þau eru margs konar. Það vita allir hvað ég á við.

En rétt skal vera rétt. Forseti. Við skulum horfa á heildarmyndina, segir hæstv. forsætisráðherra. Með leyfi forseta: „Landspítali hefur síðustu ár skilað jákvæðri rekstrarniðurstöðu en vert er að hafa í huga að ákveðnum lykilþáttum starfseminnar hefur ekki verið sinnt sem skyldi.“ Landspítalinn bendir okkur á að það vantar rúmlega 2,5 milljarða. Það eru ekki smámunir í rekstri Landspítalans. Þó að hann sé með ansi mikið af fjármunum hafa 2,5 milljarðar áhrif. Það hefur svo mikil áhrif að það er ekki verið að sinna lykilþáttum starfseminnar.

eins vel og ætti að gera. Virðulegur forseti. Landsframleiðsla á Íslandi er 34% hærri en hjá Evrópusambandinu, skuldir ríkissjóðs eru að lækka, það náðust kjarasamningar og við erum að ná utan um stöðuna í Grindavík. Staðan er býsna góð á Íslandi. Við erum með háar þjóðartekjur, einar þær hæstu í heimi. Það er eins og sumir bara hafi ekki tekið eftir þessu, vilji ekki horfa á hversu vel gengur á Íslandi. En það er eitt

Það er nýtt og gamalt stef að okkur finnist að það vanti fjármuni til að gera betur hér og gera betur þar; byggja fleiri brýr og vegi, halda áfram að byggja upp heilbrigðisþjónustu, þétta velferðarnetið eins og við erum að gera á þessu þingi o.s.frv. Þetta er gamalt stef. En ég heyri það líka hérna reglulega í tengslum við fjármálaáætlun núna að fólki finnist að það vanti frekara fjármagn hingað og þangað. Þeir eru til hér í salnum sem telja að leiðin til þess að ná í þetta og gera enn betur sé að hækka skatta. Við höfum talað fyrir öðru. Á síðasta áratug hefur íslenska hagkerfið vaxið meira heldur en öll hagkerfin á Norðurlöndunum og ekki bara meira heldur en langtum meira. Við erum búin að hækka á undanförnum árum á lista yfir þær þjóðir sem framleiða hvað mest á mann með því að halda sköttum hóflegum. Þetta er stefnan fram á við. Þetta er stefna sem birtist í þessari fjármálaáætlun; að stækka kökuna, halda áfram að efla hagkerfið,

það í huga að íslenska ríkið rekur ekki áfengissjúkrahús í landinu. Það eru áhugasamtök í samfélaginu sem gera það. Ég segi já.

Það er skortur á íbúðarhúsnæði í landinu. Okkur er búið að fjölgað svo mikið að við verðum að fara að byggja og ríkisvaldið verður að fara að koma inn í þennan málaflokk miklu sterkara, líkt og það gerði 1964 með júnísamkomulaginu þegar hluti íslensku þjóðarinnar fór úr bröggunum

Ég er ekki mótfallinn sölu á Íslandsbanka síðar meir en tímasetningar og traust skiptir máli, forseti. Umgjörðin skiptir máli, forseti. Það er meira í húfi en svo að það sé hægt að fara í gegn með slíka stóra ákvörðun undir þessum kringumstæðum. Það þarf nýja ríkisstjórn áður en þessi vegferð heldur áfram. Við munum greiða atkvæði gegn þessu máli.

Virðulegi forseti. Við í Viðreisn höfum stutt það eindregið að eignarhald ríkisins á bönkunum hafi verið brotið upp og við höfum stutt söluna á Íslandsbanka og lagt sérstaklega áherslu á að andvirðið verði sett í niðurgreiðslu skulda og að fara í einskiptisaðgerðir í innviðafjárfestingum. Það er síðan ljóst að okkar mati að þetta gerir ekkert annað en að fara í hítina eins og reynslan er og að mínu mati er það dálítið í samræmi við grafskrift þessarar ríkisstjórnar, undir forystu Sjálfstæðisflokksins,

Þar vega sjónarmið um jafnræði og gegnsæi mjög þungt þegar kemur að sölu á eigum almennings. Því hefur ekki verið sinnt. Og til viðbótar þessu öllu og líka lítilli tiltrú almennings á ríkisstjórninni

Það er ekki nóg að hafa bara pólitíska stefnu um að það eigi að selja Íslandsbanka, það verður að gera það vel. Málsmeðferð meiri hlutans í þessu máli,

það er ekki traustvekjandi. Eftir að búið er að klúðra tveimur sölum á Íslandsbanka nú þegar, fyrst vegna allt of lágs verðs og við þekkjum öll hvernig sagan á öðru söluferlinu var, þá er algjört lykilatriði að þetta sé vel gert. Erindi umsagnaraðila benda okkur á að það eru atriði í þessum lögum sem eru til þess gerð að búa til enn eitt

Það tókst mjög vel upp í fyrri sölunni. Við fengum gott verð, mjög dreift eignarhald. Það var ýmislegt sem hefði mátt betur fara í seinni sölunni en við fengum samt sem áður mjög hátt verð, eða hvar eru nú allir snillingarnir sem sögðu þá að bankinn væri augljóslega seldur á miklu undirverði þegar borið er saman við verð bankans eins og það stendur í dag, sem er um 20% lægra heldur en verðið sem fékkst í síðustu sölu bankans? Við treystum okkur til þess að halda áfram á þessum grundvelli ef við fáum umboð til að halda áfram sölu bankans og bjóðum fram fullt samráð við stjórnarandstöðuna ef hún treystir sér í það samtal. Við höfum engan áhuga á öðru en að leggja góðan grunn að næstu skrefum í sölu bankans vegna þess að við vitum að með því að losa áfram um eignarhald ríkisins í þessum banka þá munum við geta nýtt fjármunina betur til annarra verkefna, til að létta á skuldastöðu, já, og til að byggja upp innviði, já.

arði sem mun vera hátt í 50 milljarðar á árinu 2024 ef við tökum mark á fyrsta ársfjórðungi þar sem hreinn hagnaður Íslandsbanka var 5,4 milljarðar kr.? Í fyrra var hagnaður bankans tæpir 5 milljarðar kr. Er það ekki merkilegt að þetta samfélag skuli alltaf vera nógu gott til að hirða upp duft og rusl sem í rauninni eru gjaldfallnir bankar eftir bankahrunið 2008? Síðan eiga skattgreiðendur að byggja allan kastalann upp og nú á að einkavæða Við í Flokki fólksins erum ekki hrifin af því hvernig farið er með almenning í þessu landi, hvernig við erum fótumtroðin ítrekað þar sem hagnaðurinn okkar er einkavæddur á meðan við erum nógu góð til að reisa við tapið.

Forseti. Mér finnst þetta mál einhvern veginn vera merki um algjöra firru þessarar ríkisstjórnar, að það eigi í alvörunni að fara að gera þetta. Á í alvörunni að halda áfram að selja bankann sem búið er að klúðra svo gríðarlega í fyrri sölum og grafa undan öllu trausti? Þetta lýsir svo miklu skeytingarleysi gagnvart trausti almennings til stjórnvalda, til fjármálakerfisins, til lýðræðisins. Mér þykir þetta svo vond niðurstaða, að það eigi að halda áfram án þess að það sé einu sinni búið að ljúka rannsókninni á fyrra klúðri. En fólki er alveg sama og ég held að það sé bara eitthvert tengslaleysi við afleiðingarnar sem það hefur

eigum vitum að þá skiptir traust og trúverðugleiki lykilmáli. Þá skiptir máli að almenningur skilji í hvaða vegferð við erum að fara með ríkiseigur og að við erum að nota söluna á ríkiseigum til að byggja upp samfélagið, byggja upp innviði og greiða niður skuldir. Það er vont þegar meiri hlutinn og ríkisstjórnin skilur ekki, m.a. eftir þrjú fjármálaráðherraskipti þar sem rótin er síðasta sala á bankanum, fíaskóið í annarri sölu, að hún skuli ekki enn vera búin að átta sig á því að það þarf að gera meira heldur en gert hefur verið núna í þessari vinnu. Það hefur lítið verið gert með ábendingar Samkeppniseftirlitsins. Það hefur lítið verið gert með mjög skýra umsögn Seðlabanka Íslands. Þess vegna teljum við í Viðreisn,

að þingið — já, við tökum í þetta og erum til í að vinna málið betur en ekki afgreiða það út með hraði.

Herra forseti. Að sjálfsögðu er ég að óska eftir því að þessu máli verði vísað frá. Að sjálfsögðu er ég að verja hag almennings og íslensks samfélags með því að vilja vísa þessu máli frá. En í því felst þó ákveðinn ómöguleiki vegna þess að þessi ríkisstjórn hefur þegar gert ráð fyrir því að vera búin að selja Íslandsbanka og það kom fram í fjárlögunum í desember síðastliðnum.

Herra forseti. Breytingartillagan er um það sem eðlilegt er, að ráðherra þurfi að gæta að hæfi sínu við sölu á eigum almennings. Þessari ríkisstjórn er ekki treystandi til að selja banka. Það hefur sýnt sig. Þetta frumvarp gerir ekkert til að breyta því, heldur þvert á móti. Fjármálaráðherra er fært mikið vald með frumvarpinu. Hann ræður hversu mikið er selt án þess að hlutverk ráðherrans og ábyrgð sé skýr og í ofanálag þarf hann ekki að gæta að hæfi sínu. Sérstöku hæfisreglurnar eru brjóstvörn málefnalegrar stjórnsýslu. Þeim er ætlað að stuðla að því að almenningur geti treyst því að stjórnvöld leysi úr málum á hlutlægan hátt. Að taka hæfisreglurnar úr sambandi við sölu á eigum almennings er hneyksli og með því er verið að gefa umboðsmanni Alþingis puttann og almenningi líka. Ég segi já.

sem fær að komast í gegnum nálarauga þessa þings. Hér er ekki um ríkisstjórnarfrumvarp að heldur frumvarp lagt fram af einstaka þingmönnum úr atvinnuveganefnd, frumvarp sem fyrir löngu ætti að vera búið að stoppa en einhverra hluta vegna fá þessir ákveðnu þingmenn að koma hér með þingmannafrumvarp í lokasamningum á meðan öll önnur og mun betri þingmannafrumvörp hafa ekki einu sinni fengið afgreiðslu úr nefnd.

Virðulegur forseti. Þetta mál er með hreinum ólíkindum. Það eru engin verndarrök fyrir kvótasetningu á grásleppu, ekki nokkur, engin, engin, engin. Ástæðan fyrir því að við erum með kvótasetningu á grásleppu er vegna vísindalegrar ráðgjafar Hafrannsóknastofnunar. Í 40 ár höfum við byggt á því að vernda fiskstofna við landið með kvótasetningu. Hér er verið að þjóna sérstökum hagsmunum

Forseti. Þetta mál snýst um kvótasetningu þar sem verið er að færa veiðar á grásleppu inn í núverandi kvótakerfi með þeim kostum og göllum sem því kerfi fylgja.

þingmanns Vinstri grænna, Bjarna Jónssonar, að málið fari að öllu leyti gegn þeim flokki sem lagði það þó fyrst fram. Í Viðreisn höfum við verið mjög skýr í okkar afstöðu til verndar og nýtingar á auðlindum og í afstöðu okkar til núverandi kerfis og þó að það hafi gagnast að mörgu leyti vel þarfnast það heildarendurskoðunar ásamt því að farið verði í löngu tímabæra endurskoðun á auðlindaákvæði stjórnarskrár. Ótímabundið framsal á auðlindum þjóðarinnar er eitthvað sem heyrir fortíðinni til í íslensku samfélagi. Þegar því til viðbótar kemur það sem ekki er hægt að kalla annað en farsakenndan aðdraganda afgreiðslu þessa máls,

Það er í mótun breytingartillaga sem er til þess fallin að gera málið betra og mun hún koma fram fyrir 3. umræðu.

Herra forseti. Flokkur fólksins barðist eins og hann gat gegn því að þessi staða myndi koma upp um enn frekari kvótasetningu á sjávarauðlindinni okkar. En því miður má enginn við margnum og það virðist vera sem svo að það séu fáir aðilar hér inni á Alþingi Íslendinga, fáir flokkar sem eru eins öflugir andstæðingar frekari kvótasetningar og Flokkur fólksins. Við í Flokki fólksins höfum ötullega og ítrekað bent á þá sorgarstöðu sem kvótasetning og framsal hefur haft á sjávarbyggðir landsins en nú eina ferðina enn erum við að fara að kvótasetja og nú skal það vera grásleppan. Ég spyr bara, herra forseti: Hvað verður það næst? Ég sé lítið eftir í hafinu sem á eftir að kvótasetja nema kannski það sem kemur frá klóakkerfinu.

Herra forseti. Grásleppa er ekki ofveidd við Íslandsstrendur. Grásleppustofninn er ekki í hættu og það eru engin knýjandi verndar- eða sjálfbærnirök eða önnur vísindarök á bak við það að kvótasetja hana. Svona lagasetning getur haft mjög afgerandi áhrif á þróun mála í einstökum byggðarlögum, ýmist til góðs eða ills, og þá er það lágmarkskrafa að hún sé rýnd mjög rækilega út frá sjónarmiðum um atvinnufrelsi, um tækifæri til nýliðunar og út frá byggðasjónarmiðum. Ekkert slíkt heildarmat hefur farið fram. Málið er vanreifað og hér er uppi sú skringilega staða að verið er að keyra í gegn stórt mál um fiskveiðistjórn á Íslandi sem sá flokkur sem fer með sjávarútvegsmál í ríkisstjórn treystir sér ekki til að taka ábyrgð á. Við í Samfylkingu getum ekki stutt þessi vinnubrögð við lagasetningu og við greiðum atkvæði gegn málinu.

Smábátakerfið hefur átt undir högg að sækja á undanförnum árum. Það átti sér m.a. stað með breytingum sem gerðar voru á því þegar stærðartakmörkunum var breytt og stærri bátar heimilaðar í því á sínum tíma. Fyrir litlar útgerðir eru grásleppuveiðar ein stoð undir því kerfi og það er mjög mikilvægt fyrir það fólk sem hana er að stunda í dag og ætlar að byggja sig upp á þeim vettvangi að hafa fyrirsjáanleika og hámarkshagkvæmni. Það eru dæmi um það að menn eigi tvo báta, bara til að geta farið á tvöfalt dagakerfi.

Herra forseti. Ég fagna því að við séum komin á þennan stað með þetta mál. Það hefur verið mikil gagnrýni á veiðistjórn grásleppu undanfarin ár og einkum á það að hún hafi verið ómarkviss og ófyrirsjáanleg og m.a. snúið að því að fylgja ráðgjöf Hafró og ýtt undir kapphlaup þannig að jafnvel sé veitt þótt veður sé slæmt eða meðafli mikill. Það er ókostur gildandi veiðistjórnar að þeir sem stunda veiðarnar vita ekki í byrjun vertíðar hversu marga daga þeir geta veitt. Um þetta hefur verið nokkuð breið samstaða, m.a. af hálfu þeirra sem hafa stundað veiðarnar, en þó ekki alger. Það er ábyrgðarhluti að bregðast við þessari stöðu og koma á skilvirkari og einfaldari veiðistjórn. Það er ljóst að það verður best tryggt með því að hlutdeildarsetja grásleppuna. Í frumvarpinu eins og það liggur fyrir hefur verið tekið tillit til hins sérstaka eðlis þessara veiða, veiða, m.a. varðandi hámarkshlutdeild og afléttingu veiðiskyldu. Það er mér þess vegna ljúft og skylt að styðja þessa tímabæru breytingu.

Hv. formaður nefndarinnar, Þórarinn Ingi Pétursson, talaði í gær um það að sjómenn þyrftu fyrirsjáanleika. Ég er búinn að vera í viðskiptum í yfir 50 ár og það er enginn fyrirsjáanleiki í viðskiptum. Maður tekur bara sénsinn

Það má nú hafa einn fisk án kvótasetningar. Ég held að það segi sig sjálft bara í nafninu hennar; grá og hún á að sleppa við kvótasetningu.

ég segi já.

Virðulegi forseti. Hámark fæðingarorlofsgreiðslna hefur aldrei á þessari öld verið lægra í hlutfalli við launavísitölu heldur en árið 2023. Ef þakið hefði haldið verðgildi sínu frá því að gerðar voru breytingar á kerfinu árið 2019 þá væri það nú þegar hærra heldur en 800.000 kr. á mánuði. Við í Samfylkingunni leggjum til, ásamt Pírötum, að þakið hækki strax upp í þá fjárhæð. Auk þess leggjum við til að hækkanirnar taki til allra foreldra sem eru í fæðingarorlofi. Þetta er rökstutt kirfilega í nefndaráliti minni hluta. Við leggjum til að bundið verði í lög að frá og með árinu 2026 fylgi þakið launaþróun. Loks erum við með breytingartillögu sem snýst um að tryggja betur rétt foreldra sem glíma við veikindi í tengslum við meðgöngu. Ég mun gera betur grein fyrir henni í atkvæðaskýringu hér á eftir.

Forseti. Þetta er gríðarlega jákvætt og gott mál. Ég ætla að fagna því að við séum að ganga til atkvæðagreiðslu um þetta mikilvæga mál sem fjallar um helmingshækkun á þaki á greiðslum í fæðingarorlofi til foreldra. Þetta hefur verið baráttumál Sjálfstæðisflokksins í mörg ár. Það er því ánægjulegt að við séum að taka þessa góðu breytingu til atkvæða í dag. Ég ætla að fá að lýsa yfir ánægju minni með að nefndin hafi gert sanngjarnar og eðlilegar breytingar á málinu. Hér er ríkisstjórnin að

við ungar barnafjölskyldur. Þetta er frábært mál. Ég vona að sem flestir verði á grænu því að ekki er vanþörf á því að styðja vel við ungt barnafólk — og kannski mögulega hækka fæðingatíðni í leiðinni.

Þetta er frábært mál. Þessi ríkisstjórn lengdi fæðingarorlofið í desember 2020 og nú erum við að hækka þakið — löngu tímabært, frábærar fréttir fyrir barnafjölskyldur í landinu. Sú breyting sem við gerðum inni í nefndinni, að allir sem eru í orlofi 1. apríl fái þessa hækkun á þakinu, hún skiptir líka miklu máli. Þetta er gleðidagur í dag þegar við hækkum þakið eftir að við höfum lengt fæðingarorlofið. Nú væri kannski ágætt að borgin tæki sig til og veitti leikskólaþjónustu fyrir börn sem eiga fullan rétt á leikskólaþjónustu. Það er óþolandi ástand fyrir barnafjölskyldur í Reykjavík (Gripið fram í.) að fá ekki börnin sín inn á leikskóla.

Frú forseti. 1. janúar árið 2021 lengdi þessi ríkisstjórn fæðingarorlofið. Það var mikilvægt. Það var gott. Hér er verið að stíga þau skref að hækka í áföngum þakið í greiðslum í fæðingarorlofi. Það er annað gríðarlega mikilvægt skref sem verið er að taka og kemur til með að styðja við ungbarnafjölskyldur í landinu. Við í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði styðjum breytingartillögur meiri hlutans á þessu máli enda teljum við að þar sé bæði verið að stíga mikilvæg skref í því að hækka þakið, eins og löngu er orðið tímabært, en einnig að styðja við kjarasamninga sem nýlega hafa verið gerðir. Það er ekki síður mikilvægt.

Virðulegi forseti. Það er okkur í Framsókn sérstakt ánægjuefni að standa enn og aftur að umbótum á fæðingar- og foreldraorlofi. Við styðjum þetta frumvarp og fögnum þeim breytingum sem það felur í sér, ásamt breytingartillögu meiri hluta.

eftir 1. apríl 2024. Þetta er mikilvægur liður við að ná markmiðum um samvist barna og foreldra og samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs. Ég vil halda því til haga að það er verkefni sem við þurfum stöðugt að hafa augun á og það höfum við og munum gera áfram í Framsókn.

Í mínum huga er hér um að ræða mjög mikilvægt mál og löngu tímabært. Það er réttlætismál að nýbakaðir foreldrar í fæðingarorlofi geti lifað af þeim fjármunum sem þeir fá úr Fæðingarorlofssjóði. Miklar umræður áttu sér stað í nefndinni, m.a. um dagsetningar, og erfitt að finna hvar draga ætti strik í sandinn sem gerði alla sátta. Það var reynt og lagði meiri hlutinn til breytingar þar að lútandi og þar hefði mátt ganga lengra eins og í svo mörgum málum. En nú hafa verið lagðar fram breytingartillögur við frumvarpið sem mér finnst bæta málið og ég mun eiga auðvelt með að greiða þeim atkvæði. Virðulegur forseti. Þingflokkur Miðflokksins styður þetta mál. Þetta er búið að vera eitt af stóru vandamálum kerfisins eins og það hefur verið, þetta lága þak sem orsakar það að það foreldri sem hærri hefur launin hefur oft á tíðum dregið úr töku orlofs vegna þess tekjumissis sem það skapar. Ég held að þetta sé raunverulegt jafnréttismál, af því að það eru svo mörg þeirra sem hér fara í gegn sem hafa ekki sömu áhrif eins og lýst er yfir að eigi að vera að Ég vil jafnframt minna á að næsta skref vona ég að verði til að draga úr þeirri forsjárhyggju sem umlykur þetta kerfi þar sem foreldrar eru þvingaðir til þess að nýta orlofið í þeim hlutföllum sem ríkisstjórninni hugnast

Frú forseti. Hér hafa hv. þingmenn Sjálfstæðisflokksins talað um það sem sérstakt baráttumál flokksins að hækka hámarksgreiðslur. Staðreyndin er engu að síður sú að í tíð ríkisstjórnar þessara þriggja flokka frá 2017 hefur hámarkið lækkað um rúmlega 20% á við launavísitölu og það hefur dregist saman um rúmlega 10% í kaupmætti. Það hefur aldrei verið jafn lágt í hlutfalli við launavísitölu og það er í dag. Þannig hefur þróunin verið undir stjórn þessara flokka. Sjálfstæðisflokkurinn segist vera í baráttu fyrir hækkun þaksins. Eru það þá Framsóknarflokkurinn og Vinstri græn sem hafa staðið í vegi fyrir hækkun þaksins? Það væri fróðlegt að heyra af þessu, hvernig stendur á þessu. Annars vil ég segja rétt undir lokin: Vegna þess að ég skynja mikinn áhuga þingmanna úr öllum flokkum á að bæta leikskólakerfið þá hljótum við hér, löggjafarsamkundan, að geta sameinast um að gera ráð fyrir rekstri leikskóla í lögum um tekjustofna sveitarfélaga.

Þessi tillaga okkar var lögð fram af því að það var raunverulega mikilvægt skref í átt að raunverulegu jafnrétti og raunverulegu valfrelsi foreldra og um þetta þarf þetta alltaf að snúast. Við styðjum því þessa breytingartillögu, fögnum því að hún sé komin fram aftur og vonum að hún nái í gegn að þessu sinni. Svo fagna ég

Það er tvennt sem skýrir það, það er annars vegar mjög framsækin löggjöf um fæðingarorlof og hins vegar mjög gott aðgengi að leikskólum. Það mál sem við erum að fjalla um hér í dag er stórkostlega gott. Ég vil líka nefna það vegna þess að ákveðnir þingmenn hafa verið að nýta ferðina til að hnýta í borgaryfirvöld og ég bara hafna því. Það var Reykjavíkurborg á sínum tíma sem fjárfesti stórkostlega í leikskólum landsins og við njótum þess enn í dag. Auðvitað má alltaf gera betur en leyfum þeim sem hafa rutt brautina að njóta þess. Mig langar sérstaklega að segja: Þetta er hjartans mál Framsóknarflokksins og það var hann Páll Pétursson heitinn sem ruddi brautina á sínum tíma.

Það er ágætt, við skulum vera ánægð með það, en við skulum setja þakkirnar þar sem þær eiga að vera. Við skulum þakka íslenskri kvennahreyfingu fyrir að hafa barist fyrir jafnrétti áratugum saman, við skulum þakka rauðsokkunum, við skulum þakka Kvennalistanum, við skulum þakka kvenfélögunum, við skulum þakka kvennahreyfingum allra stjórnmálaflokka fyrir að færa foreldrum þau sjálfsögðu réttindi, vonum seinna, að geta tekið fæðingarorlof og það setji þau ekki á hausinn. Og gleymum því ekki að í þessari breytingu endurspeglast launamunur kynjanna á Íslandi, vegna þess að það eru launin, það eru efnahagsaðstæður fólks sem stjórna því

áhuga ekki síst Sjálfstæðismanna á þessu máli, að það var lögð fram tillaga hér á Alþingi árið 2020 um að hækka greiðsluþakið á fæðingarorlofi í þeim tilgangi að bæta kjör barnafjölskyldna og auka þátttöku Það er auðvitað sturluð lesblinda á samfélagið að átta sig ekki á því að þarna er ekki jafnt gefið og þátttaka feðra kemur ekki til af sjálfu sér.

konum í öllum stjórnmálaflokkum sem hafa barist fyrir fæðingarorlofi og ég ætla líka að þakka körlunum sem hafa tekið þátt í þessari mikilvægu baráttu, því að hún skiptir máli. En mikið svakaleg viðkvæmni er hér hjá þingmönnum Reykjavíkur sem styðja meiri hlutann í Reykjavíkurborg. Ein lítil dæmisaga: Ég á tvö systkinabörn; stúlku sem býr í Mosfellsbæ og varð tveggja ára núna fyrir nokkrum vikum síðan en hún er búin að vera í ár á leikskóla. Svo á ég lítinn frænda í Reykjavík sem varð líka tveggja ára fyrir nokkrum vikum síðan. Hann er ekki enn þá kominn inn á leikskóla og hann vonandi fær leikskólapláss í september/október. Þetta er munurinn á tveimur sveitarfélögum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Sveitarfélögin þurfa öll að taka sig á í þessari þjónustu en það er öskrandi hvað leikskólaþjónusta í höfuðborginni er lök. Það eru 800 börn á biðlista hér í þessari borg. Borgin þarf að taka sig á en hin sveitarfélögin eiga að sjálfsögðu að gera það líka.

Frú forseti. Hér rétt í þessu var breytingartillaga okkar í minni hlutanum felld um að hækkun taki til allra foreldra sem eru í fæðingarorlofi. Þegar hækkanir taka gildi á örorkulífeyri eða greiðslum úr Atvinnuleysistryggingasjóði þá ná þær til allra sem eiga rétt á þeim greiðslum og við teljum að það sama eigi að gilda um

tillögu meiri hlutans. Þetta er skref í rétta átt þótt við hefðum viljað annað viðmið. Þannig að við verðum græn á eigin breytingartillögum en svo ef svo ólíklega vill til að allar okkar breytingartillögur verði felldar þá verðum við samt græn á

Hér er um að ræða fjárauka vegna kjarasamninganna; 13 milljarða útgjöld sem var ekki hægt að ræða í fjárlögum fyrir jól, jól, 13 milljarðar sem eru ófjármagnaðir. Ég er ekki viss um að allir hér inni í þessum sal átti sig á hvernig á að fjármagna þessa 13 milljarða. Það á annars vegar að gera með bókhaldsbrellum, sem fjármálaráð hefur gert athugasemd og fela í sér breytta aðferðafræði á afskriftum skattkrafna sem hefur engin raunverulegt áhrif á aðhald í landinu, og hins vegar þeirri ákvörðun

Þannig að annaðhvort er þetta fjármagn sem hefði farið í innviði eða fjármagn sem er núna verið að fleyta inn í hagkerfið og mun valda verðbólgu. Þetta er enn og aftur dæmi um fjármögnun sem stenst enga skoðun og fólk virðist halda að skipti engu máli. Við verðum gul á þessu máli.

Frú forseti. Það sem ég hef um þetta mál að segja er sú sorglega staðreynd að fjármögnunin á þessum kjarapakka felst í því að fresta greiðslum til öryrkja,

Þannig að ég hvet alla þingmenn sem fórna höndum að lesa sér til gagns. Það væri ánægjulegt. En þessi kjarapakki er sem sagt fjármagnaður af fátækasta fólkinu á Íslandi, öryrkjum.

Virðulegi forseti. Ég held að það skipti voða litlu máli hversu oft þingmenn ætla að koma hér upp í dag, eða hafa reyndar gert á undanförnum mánuðum en aðallega í dag, til að reyna að gjörbreyta einhverri mynd af öllu þinginu í vetur. Fjáraukinn sem hér er lagður fram — og við fórum fram með verulega stóran varasjóð en síðan fór að gjósa í Grindavík — þessi fjárauki sýnir að ríkisstjórninni var algerlega alvara algerlega alvara með það að hún ætlaði að styðja við kjarasamninga og getur gert það. En við þurftum að nýta þann varasjóð sem við höfðum tekið til hliðar, m.a. í þessar aðgerðir, til að grípa til verulegra aðgerða í Grindavík. Við erum líka með fjárauka seinna í dag til að klára þau mál svo að við getum fjármagnað þær framkvæmdir. Það var mikilvægt. Og mikilvægast af öllu fyrir ríkisstjórnina, fyrir þjóðina, fyrir landið allt var að ná því að styðja við fjögurra ára kjarasamninga og það tókst. Og þessi fjárauki sem hér er, hann uppfyllir þau skilyrði.

sal fagni því allir að kjarasamningar hafi verið gerðir til fjögurra ára. Það fagna því allir og fjárlaganefnd hefur öll setið sveitt við það að reyna að finna fjármuni fyrir þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar sem blasir nú reyndar ekki við hvar eru. En það er ekki hægt að tala með þeim hætti að fulltrúar stjórnarandstöðunnar séu fyrst í dag að benda á ýmsa ágalla á málinu. Það hefur verið rauður þráður við vinnuna allan tímann. Stjórnarandstaðan stendur sannarlega ekki ein þar. Fjármálaráð, ráð óháðra sérfræðinga, kom fyrir nefndina

ef hér er ráðist í aðgerðir sem valda þenslu í hagkerfinu. Ég ætla að fá að vitna í nefndarálit mitt þar sem ég talaði um hvað ASÍ, vinnumarkaðurinn sjálfur, segir, með leyfi forseta: „ASÍ tekur sérstaklega fram að þótt aðkoma stjórnvalda að kjarasamningum hafi verið mikilvæg hafi ekki verið ráðist í sérstakar ráðstafanir á tekjuhlið vegna aðgerðanna. „Það þýðir að aðgerðirnar ýta að óbreyttu undir þenslu í hagkerfinu, og þar með undir hærra vaxtastig. Engin sátt mun ríkja um að almenningur greiði fyrir aðgerðirnar með niðurskurði og lakari almannaþjónustu eða minni fjárfestingu í innviðum.““ Það eru afleiðingar af þessu. Það er ekki hægt að koma hér upp og stæra sig af því að stíga inn í ef fjármögnun fylgir ekki. Það þýðir ekki að halda þessu fram. Þú færð ekki eitthvað fyrir ekki neitt. Þessi ríkisstjórn verður að sýna ábyrgð í verki vegna þess að ef þetta veldur verðbólgu þá mun það falla á launþega landsins.

Virðulegur forseti. Ég vildi upplýsa um það hér að ég hafði útbúið frumvarp sem gekk út á það að vinda ofan af þessari ásókn ríkissjóðs í það sem hefur verið kallað svæði 12.

og því mun ég leggja fram efnislega sömu tillögu við 3. umræðu síðar í dag.

forseti. Hér er mjög sérstakt mál á ferðinni, áratugaárásir ríkisins á hendur landeigendum í landinu. Ég vek athygli á bara nafni málsins: Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta.

hvernig forsendur hafa breyst verulega varðandi málsmeðferð óbyggðanefndar á eyjum og skerjum frá því að sú breytingartillaga sem nú hefur verið dregin til baka var lögð fram hér í þinginu. Um þetta er fjallað nánar í nefndaráliti meiri hluta hluta allsherjar- og menntamálanefndar en fjármála- og efnahagsráðherra, sem hefur forræði á kröfugerð ríkisins, brást við athugasemdum sem komu víða að og lýsti því yfir að kröfugerð á svæðinu yrði tekin til ítarlegrar endurskoðunar. Sú endurskoðun stendur yfir. Í þeirri vinnu á að skýra kröfu ríkisins eins og kostur er og það á að fækka ágreiningssvæðum og einfalda málsmeðferðina fyrir alla þessa aðila.

í sér hættu á að ganga á rétt neytenda. Það er miður og við í stjórnarandstöðunni, þar með talið Viðreisn, greiddum atkvæði gegn breytingartillögu meiri hlutans. Eftir stendur mál sem skiptir þjóðaröryggi miklu máli og á þeim forsendum styðjum við í Viðreisn þetta mál.

Ég vil þakka hv. velferðarnefnd fyrir góða vinnu við að klára þetta mikilvæga réttindamál og tek undir með nefndinni um mikilvægi þess að halda áfram á þessari braut,

og þessari nýju ríkisstofnun með mun haganlegri hætti en hér er lagt til. Afstaða okkar, að leggjast gegn þessu máli, hefur ekkert með afstöðu okkar til mannréttinda að gera heldur það það að stofnanavæðingin í þessum efnum er gengin úr hófi fram. Það er óþarfi að gera þetta með þessum hætti og það hefði farið betur á því að fara aðrar leiðir. Þingflokkur Miðflokksins greiðir áfram atkvæði gegn málinu.

Það er afar gleðilegt að finna það á svona dögum þegar við náum mjög góðri samstöðu um mál. Ég vil nota tækifærið, þótt ég hafi ekki orðið þeirrar gæfu aðnjótandi nema að takmörkuðu leyti að sitja í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd við meðferð málsins, og þakka nefndinni fyrir sína vinnu við málið. Þetta eru ákveðin tímamót. Ég ætla að leyfa mér að vera ósammála og veit að félagar mínir í þingflokki Vinstri grænna eru ósammála hv. þm. Bergþóri Ólasyni um að hér eigi stofnanavæðingin ekki við, eins og hv. þingmaður orðaði það. Ef það er einhvern tímann þörf á sterkri mannréttindastofnun sem sérstakri stofnun og sjálfstæðri undir Alþingi þá er það akkúrat nú þegar við eigum í vök að verjast með tilliti til mannréttinda og mannréttindabaráttu um allan heim. Við stöndum ágætlega á Íslandi en þetta er barátta sem aldrei linnir. Nú höfum við tæki til þess að standa að því og ég greiði glaður atkvæði með þessu máli hér í dag.

þetta er framlenging á bráðabirgðalögum sem sett voru 2021 og renna sitt skeið á enda 1. júlí að öllu óbreyttu. Þau voru sett með það að markmiði að stytta boðunarlista Fangelsismálastofnunar en það er vegna þess m.a. að það hafa verið framkvæmdir í fangelsum landsins, sérstaklega á Litla-Hrauni, og loka hefur þurft klefum. Það hefur því þurft að bregðast við ástandinu með m.a. þessum hætti. Ég vil einnig fá að árétta að að dómsmálaráðuneytið hefur hafið heildarendurskoðun á málaflokknum sem verður unnin í breiðu samstarfi núna á næstu mánuðum. Ég vænti grænbókar 1. október og hvítbókar 1. nóvember.

situr hjá í þessu máli. Staðan í fangelsismálum held ég að sé öllum í þessum sal ljós og hún stafar af einni breytu og aðeins einni breytu, vanfjármögnun sem hefur staðið yfir um margra ára skeið. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar er rakinn tíu ára kafli fyrninga. Við erum á þeim stað í íslenskri refsipólitík að nú er verið að leggja til, vegna blankheita fangelsa landsins, að dómar allt upp í 24 mánaða langir fari í samfélagsþjónustu. Það er algengur dómur bara fyrir kynferðisbrot, fyrir nauðganir, fyrir alvarleg afbrot í öllu tilliti málsins. Samfélagsþjónusta, eins og ég áréttaði hér í gær, er gott úrræði, brýnt úrræði, dómstólar ættu að geta beitt

Frú forseti. Við í Samfylkingunni tökum undir það að greiða ekki atkvæði með þessu máli hér í dag af þeirri einföldu ástæðu að það eru aðrar leiðir færar í þessu máli. Það er pláss í öruggu samfélagi í fangelsum landsins. Það er grundvallarkrafa að það sé hægt að gera ráð fyrir því að þeir sem dæmdir hafa verið til fangelsisvistar taki út refsingu sína samkvæmt því sem dómari ákveður. Við gerum okkur grein fyrir því að það eru einhverjar umbætur á leiðinni og eins gott. Skárra væri það nú. það að það er ekki byrjað að teikna nýtt fangelsi á Litla-Hrauni. Það er rétt svo að komast á teikniborðið og það er langt í að það klárist. Það gerist ekki fyrr en á næsta áratug.

og að fjármagna það líka almennilega. Staðan er ekki góð og það er eiginlega bara óafsakanlegt að þessum málaflokki skuli hafa verið leyft að sitja á hakanum í svona ótrúlega langan tíma.

Virðulegur forseti. Hér er um að ræða mikilvægt úrræði sem hefur reynst alveg ofboðslega vel. Fangelsismálastofnun kom á fund okkar í allsherjar- og menntamálanefnd og fór yfir framkvæmdina það er alveg ljóst að það er mikilvægt að hafa þetta úrræði. Þess vegna er ég hissa að það séu ekki fleiri á græna takkanum hér í dag. En ég segi já.

menntasjóðskerfið í heild sinni sem þarf áfram að taka breytingum. Það er rétt að komin er reynsla á heildarendurskoðun síðasta kjörtímabils núna og það er ljóst að það þarf áfram að gera mikilvægar breytingar á kerfinu, sem unnið er að í háskólaráðuneytinu. Hér erum við samt að stíga mikilvægt skref. Við erum að afnema ábyrgðarmannakerfi námslána að fullu, sem er sanngjarnt og réttlætanlegt enda stendur lögmannskostnaður ekki undir innheimtu á þessum lánum hjá ábyrgðarmönnum, ásamt því að við erum að auka sveigjanleika námsstyrks.

Virðulegi forseti. Hér greiðum við atkvæði um mikilvægt mál sem er hluti af umbúnaði kjarasamninga en ekki síður baráttumál vinstra fólks um árabil, þar með talið okkar í VG, einnig stórt og mikilvægt skref í því skyni að jafna kjör barna og vinna gegn fátækt í samfélaginu. Hér verður breyting á grundvallarþætti í starfsemi grunnskólanna okkar þar sem ómetanlegt jöfnunarhlutverk skólastigsins er styrkt enn frekar. Skólabragur og lýðheilsa barna nýtur góðs af. Ég vil þakka hv. velferðarnefnd fyrir vandaða vinnu og sérstaklega framsögumanni málsins. Þáttaskilin eru raunveruleg. Þetta er eitt mikilvægasta þingmálið við þessi þinglok og raunar á þessu kjörtímabili. Höldum því til haga.

Virðulegur forseti. Þetta mál er eitt af þeim málum sem við erum að samþykkja sem hluta af gerð kjarasamnings. Að sjálfsögðu munum við í Viðreisn styðja þetta mál. En það er tvennt sem ég vil gera athugasemdir við. Eitt er að þetta kom ekki frá sveitarfélögunum sjálfum þar sem valdið liggur. Hin athugasemdin sem ég vil gera er að þetta er tilraunaverkefni til þriggja ára.

Ég bind vonir við að eftir þrjú ár verði ný ríkisstjórn í landinu sem láti sitt ekki eftir liggja þegar kemur að því að koma þessu verkefni varanlega á koppinn. Hér er um mjög mikilvægt jafnréttismál að ræða, mikilvægt lýðheilsumál, mikilvægt barnaverndarmál. Ég Ég tel ástæðu til þess að við þökkum verkalýðshreyfingunni enn og aftur hér í þessum sal í dag fyrir að hafa barist fyrir þessu mikla framfaramáli og samþykkjum það vonandi öll.

Frú forseti. Að sjálfsögðu styðjum við þetta fallega mál, við í Flokki fólksins. Þetta er tímamótamál og það er alveg rétt sem hér hefur komið fram að þetta mun styðja við fátækar fjölskyldur og þetta mun styrkja það að börn geti borðað í skólanum sínum þrátt fyrir að efnahagurinn sé bágur heima. Hins vegar hef ég gert athugasemd við það að mér finnst stórfurðulegt að jafnvel milljarðamæringar, sem hafa meira heldur en ráð á því að gefa börnunum sínum að borða, skuli líka fá niðurgreiddar skólamáltíðir. Hér þekkjum við samfélag tekjutenginga og skerðinga í almannatryggingakerfinu. Við erum nýbúin að koma því af að það sé króna á móti krónu skerðing. Núna er það króna á móti 65 aurum eða jafnvel enn þá meiri skerðing á öðrum sviðum í almannatryggingakerfinu,

Ég fæ að njóta þess líka. Ég, kona á háum tekjum, fæ að njóta þess líka. Mér finnst ástæða til þess og ég vænti þess að þegar þetta verður endurskoðað þá verði það gert með tilliti til þess að þeir sem hafa meira en nóg fyrir sig (Forseti hringir.) hafi líka efni á því að gefa börnunum sínum að borða í skólanum. En til hamingju með málið.

forseti. Þetta er slíkur gleðidagur að ráðuneytum er flækt á milli fólks og það sem er verra er það að ráðherrann sem hér stendur þakkaði velferðarnefnd fyrir vinnuna

Frú forseti. Það er gleðilegt að sjá hér algræna atkvæðatöflu þegar við greiðum atkvæði um þetta mikilvæga jafnréttis- og lýðheilsumál og raunar kvenfrelsismál líka því að gjaldfrjálsar skólamáltíðir létta einnig vinnuálagi af þeim, sem oftast eru konur, sem sjá um að græja það að börn borði yfir daginn. Ég persónulega fagna samþykkt þessa máls mjög vegna þess að fyrr á þessu þingi lagði ég fram þingmál um sambærilegt efni og ég fagna því að þetta mál hafi verið tekið upp í gerð kjarasamninga því að líkt og ég sagði er þetta alveg gríðarlega mikilvægt mál á svo rosalega mörgum sviðum eða mörgum lögum. Ég er glöð að sjá okkur hér á Alþingi sameinast um að samþykkja þessa tillögu.

varðveita auð sem við ætlum að styðja við og sækja fram á því sviði. Ég er virkilega þakklát hv. allsherjar- og menntamálanefnd fyrir hennar störf og einnig þingheimi fyrir það brautargengi sem ég tel að hann muni veita þessu máli. Breytingar eru veigamiklar. Þær fela í sér fjölgun á starfslaunum listamanna ásamt tveimur nýjum sjóðum. Annars vegar kemur nýr sjóður fyrir kvikmyndahandritshöfunda, en kvikmyndaiðnaðurinn hefur vaxið mikið á síðustu árum, og svo er ný sjóður sem heitir Vegsemd sem ætlaður er okkar kæra eldra listafólki. Mér þykir einstaklega vænt um þann nýja sjóð sem er löngu tímabært að setja á laggirnar. Þessar breytingar þýða fleiri íslenskar bækur, aukin íslensk tónlist, meira af íslenskri myndlist, fleiri íslenskar kvikmyndir, auknar sviðslistir og meira af íslenskri hönnun.

Frú forseti. Þingflokkur Viðreisnar greiðir atkvæði með þessu máli. Það er auðvitað fagnaðarefni að það skuli koma fram en mér finnst samt rétt að endurtaka það sem ég sagði hér í þingsal í gær, að það lá auðvitað ekki fyrir þegar málið kom fram fyrst, en skýrðist svo í meðförum nefndarinnar, að það var ekki fjármagnað að fullu og því þurfti að gera breytingar á því. Það er verið að fjármagna þessi starfslaun listamanna að hluta til með því að skerða aðra sjóði listamanna, sjóði sem listamenn ganga í, og verður það gert á seinni hluta fjármálaáætlunar. Þetta lá ekki ljóst fyrir þegar gestakomur voru fyrir allsherjar- og menntamálanefnd. Þótt það sé mikið fagnaðarefni að þetta mál sé komið hér fram

Hér erum við að hækka listamannalaun sem hafa ekki hækkað í mjög langan tíma. Við erum líka að fjölga mánuðunum og við erum að tryggja að ungir og efnilegir listamenn fái frekar listamannalaun nú en áður. List og menning á Íslandi gefur mikið af sér, bæði fyrir okkur sem njótum hennar en ekki síður er þetta mikilvæg atvinnugrein. Skapandi greinar hafa verið að gefa íslenska þjóðarbúinu miklar tekjur og þess vegna fagna ég því að við getum ýtt hér enn frekar undir mikilvægi listar og menningar. Við í allsherjar- og menntamálanefnd gerðum breytingu á frumvarpinu og kröfðumst upplýsinga frá ráðuneytinu til að hægt væri að sýna fram á að frumvarpið er í fullu samræmi við fyrirliggjandi fjármálaáætlun sem við samþykktum hér áðan. Þannig að þetta verkefni sem hér er er fullfjármagnað og ég bara óska listamönnum þessa lands til hamingju.

Verandi alinn upp á miklu samvinnuheimili og hafandi sjálfur stundað samvinnustarfsemi frá því að ég var 15 ára þá ætla ég að undir þessum lið að leyfa mér að að tala um gildi samvinnuhreyfinga og samvinnu almennt og þá ekki síst hér í þingsalnum. Það er sérstakt ánægjuefni á síðasta degi þessa þings að þakka ykkur öllum fyrir samstarfið og samvinnuna. Maður gleðst mest yfir grænu litunum í atkvæðagreiðslunni í rauninni enn vonir við að fyrirheit þessarar ríkisstjórnar árið 2017 muni nú ganga að fullu eftir á síðasta þingvetrinum sem hefst í september, fyrirheitin um að fátækir, aldraðir og öryrkjar skuli ekki lengur bíða eftir réttlætinu, eins og forsætisráðherra orðaði það, og að við ætlum að bæta þingstörfin og andann hér í þinginu.